og allt saman gott og blessað. Það hefur vissulega tekið ákveðnum breytingum í meðförum nefndarinnar sem hafa enn fremur verið til bóta. En það eru enn þá ákvæði inni í þessu sem erfitt er að sætta sig við. Þetta er til að mynda frekar íþyngjandi fyrir þá sem hyggjast selja svona vörur út frá eftirliti og leyfum og öðru slíku. Það sem varðar merkingar til að mynda þyrfti líka að endurskoða betur þannig að ég og og minn flokkur teljum að velferðarnefnd hefði mátt leggjast aðeins betur yfir þetta mál. Við treystum okkur ekki til að styðja það eins og það lítur út núna þótt vissulega styðjum við mikið af þeim markmiðum sem í því eru.

þakka nefndinni og þinginu fyrir að afgreiða þetta stóra mál, 278 greinar og 56 í fylgiskjali. Þetta er gríðarlega flókið mál en skiptir miklu máli að ljúka því einfaldlega vegna þess að að flug er jú eins og við þekkjum hluti af hinu alþjóðlega umhverfi og það skiptir máli að við séum með löggjöf sem getur fylgt því sem er að gerast alls staðar í kringum okkur. Því náum við með því að samþykkja þetta frumvarp hér í nótt. Ég segi bara: Takk fyrir góða vinnu.